Шановні колеги, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю ми проводимо "годину запитань до Уряду". члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про стан захворюваності коронавірусною хворобою в Україні та невідкладні заходи уряду щодо боротьби з цією хворобою в умовах її різкого поширення. Пропонується наступний порядок проведення "години запитань до Уряду": до 20 хвилин відводиться на виступ Прем'єр-міністра України щодо визначеної теми, на відповіді Прем'єр-міністра України відводиться до 21 хвилини

На трибуну запрошується для виступу Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Доброго дня, шановний пане Голово Верховної Ради! Доброго дня, шановні народні депутати України! Доброго дня, шановні українці! Перш за все, хочу подякувати народним депутатам за те, що вчора підтримали проект бюджету на 2021 рік у першому читанні. Сподіваюся, що ми з вами так само оперативно і без зайвого популізму пропрацюємо бюджет до другого читання. І країна, звісно ж, чекає прийняття головного кошторису нашої держави. Той проект, який ми вчора проголосували, – це, дійсно, бюджет можливостей, можливостей для розвитку України, її економіки, людського капіталу. По дуже багатьох сферах ми пропонуємо рекордні видатки. Мова йде про медицину, освіту, будівництво доріг, соціальну підтримку населення, дешеві кредити для бізнесу, підтримку промисловості та машинобудування. Всі ці програми ми плануємо профінансувати за рахунок збільшення доходів державного бюджету України. Доходи зростуть завдяки ефективній роботі фіскальних органів, які продовжують працювати у напрямку ліквідації схем, скруток та боротьби з контрабандою. З приводу роботи цих служб В жовтні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 65 мільярдів гривень - перевищення виконання майже 15 а це додаткові 8 мільярдів гривень. За 10 місяців ми маємо невиконання бюджету на рівні 1,6 мільярда гривень, при тому що, коли весною наш уряд прийшов і запустив системну роботу податкової і митниці, невиконання бюджету було 44 мільярди гривень. Тобто фактично ми скоротили розрив бюджету на 42 мільярди гривень. те, що бюджет не виконується, ці страшилки повністю спростовуються даними цифрами і не відповідають дійсності. Якщо ви подивитесь на роботу податкової служби, так само фіксуємо, що збори по податку на додану вартість виросли на 40 відсотків порівняно з 19-м роком при не збільшеному навантаженні на бізнес. Тобто це говорить про ефективність роботи та ламання тих схем, які були до цього часу. Коротко зупинюсь на ще одній темі, яка викликала резонанс та маніпуляції в медійному просторі: мова йде про кошти на єдиному казначейському рахунку. Станом на 1 листопада кошти на єдиному казначейському рахунку склали 15,1 мільярда гривень. Дозвольте повідомити про наступне. В 2018 році було 7 місяців, коли сума на ЄКР на перше число звітного місяця була значно меншою. Наприклад, 1 липня 18-го року сума коштів складала 2 мільярди гривень. Так само в 19-му році був майже піврічний період, коли сума коштів на ЄКР на перше число звітного місяця була менше 15 мільярдів гривень і складала, наприклад, 1 березня 19-го року 8,2 мільярда гривень. Я знаю, що більшість народних депутатів в залі розуміються на цьому питанні, але хотів повідомити суспільству, що уряд фінансує і буде далі фінансувати всі соціальні зобов'язання держави перед українцями. Тепер перейду до головної теми, яка хвилює народних депутатів та більшість українців: про невідкладні та послідовні заходи у боротьбі з поширенням коронавірусу та підтримкою нашої медичної системи та медиків у часи пандемії. Одним з найбільш дієвих інструментів для боротьби з коронавірусом є адаптивний карантин, який ми запровадили. Чи можливе зараз повернення до повного локдауну країни? Цього варіанту на столі наразі немає. Адаптивний карантин - найкраща модель. Ми спілкуємося з епідеміологами Франції, Німеччини, аби покращити наші реагування на пандемію. І ми, і європейці, звичайно, розуміємо, що найбільш ефективний метод розірвати ланцюг захворювання – це ввести більш жорсткі карантинні обмеження. Саме тому ми бачимо, що Франція, Німеччина Великобританія, Чехія, Італія, Польща, Угорщина, Литва Греція і багато інших країн вводять жорсткі локдауни. Треба розуміти, що ці країни мають дуже потужні медичні системи та достатньо економічних ресурсів для боротьби з пандемією, але навіть їм доводиться закривати свої країни. Я ще раз хочу наголосити: уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюгу захворювань. Але, знову ж таки, це не буде повна та постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок, зокрема про підвищення штрафів. І дякуємо народним депутатам за підтримку у першому читанні відповідного законопроекту. Щодо посилення карантину так званого вихідного дня. Цю тему обговорюють на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, Міністерство охорони здоров'я окремо і детально проінформує, прокомунікує і проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами України, з науковими установами. Хочу зазначити, що уряд також постійно комунікує з регіонами. Ми зараз, дійсно, налагодили співпрацю, і бачу, що ставлення дуже багатьох мерів до проблем коронавірусу змінилось. І це питання дійсно для всіх місцевих керівників перестало бути політичним. Сьогодні – це тема номер один. І ми фактично що два дні проводимо селекторні наради з керівництвом областей, аби швидко вирішувати ті проблеми, які є на місцях. Ми спільно з місцевим керівництвом визначаємо, які обмеження застосовувати в конкретних областях, містах чи районах, а які - ні. місцева влада не ігнорує рекомендацій уряду. Робота для визначення найоптимальнішої моделі карантинних заходів проводиться постійно і спільно з місцевою владою. Ми зараз говоримо так: якщо влада в регіонах просить не вводити додаткові обмеження, то вона бере на бере на себе відповідальність за наслідки. Це, дійсно, гнучка модель адаптивного карантину, і я би навіть казав, що це частина реформи децентралізації, адже керівники в регіонах більше не тікають від відповідальності. Тепер зупинюся більш детально на тих заходах, які реалізовує наш уряд у медичній сфері. Постійно ведеться робота в напрямку підвищення спроможності нашої медичної системи стовно кількості ПЛР-тестів. Збільшення ПЛР з 200 у день у березні цього року до 50 тисяч у жовтні цього року і цільовий цільовий показник 75 тисяч на добу до кінця року - це якраз ті показники, які ми ставимо перед собою. Для цих цілей ми виділили фактично 1 мільярд гривень для підвищення спроможностей лабораторій. Ще 1 мільярд гривень виділили на закупівлю додаткових експрес-тестів, які будуть давати результати протягом години. Фактично з нуля була відновлена робота більше 50 лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансували на 1 мільярд гривень, на початку епідемії в Україні була лише одна автоматична станція для екстракції РНК під час проведення текстів. Зараз їх стало 56 і найближчим часом кількість зросте до 68. Це основа для ПЛР-тестування. Ще один важливий аспект стосується зайнятості ліжок. На початку епідемії в Україні були готовими для прийому хворих 12,5 тисяч ліжок, наразі їх кількість збільшена до 42 тисяч, а в середині листопада буде вже 52 тисячі. При цьому стоїть завдання для Міністерства охорони здоров'я та обласних державних адміністрацій 80 відсотків ліжко-місць забезпечити постачанням кисню. Тільки за минулий тиждень кількість ліжко-місць була збільшена на 2,2 тисячі. Наразі заповненість ліжок хворими на COVID складає 18 тисяч осіб, 23 тисячі ліжко-місць у нас є ще в резерві. Два дні тому на нараді з керівниками областей, очільниками облдержадміністрацій, було доручено збільшити кількість ліжко-місць ще на 25 тисяч. ОДА повинні підготувати також додаткові приміщення. Це можуть бути спорткомплекси, виставкові зали, інші приміщення інфраструктури, які мають бути обладнані всім необхідним на той випадок, якщо кількість хворих і тих, хто буде потребувати лікарняних ліжок, буде і і далі зростати у відповідності до прогнозів. Ще одне дуже важливе питання, на яке я б хотів звернути вашу увагу. Повідомлю, що станом на 5 листопада кількість задіяних апаратів штучної вентиляції легень склала 638. Загалом в країні розміщено 4 тисячі 876 апаратів штучної вентиляції легенів, тобто використання йде трошки більше 12 відсотків від загальної кількості. Над чим ми працюємо і що дуже важливо. Дуже важливо забезпечення лікарень киснем. На минулому тижні додатково направили майже 600 мільйонів гривень на ці потреби. Завдання для регіонів, повторюю, 80 відсотків ліжок мають бути забезпечені киснем. Зараз цей показник приблизно трошки більше 40 відсотків. На даний момент 16 підприємств в Україні отримали ліцензії на виробництво медичного кисню кисню в Україні, і Міністерство охорони здоров'я і в подальшому дуже активно за короткий час готове видавати ліцензії для підприємств-виробників. Часто чуємо від лікарів проблему недостатньої кількості кисню у лікарнях. Хочу запевнити, що це питання вирішується оперативно, як я вже і повідомив. Ми тричі на тиждень проводимо селектори з керівниками областей і щодня розбираємо, що зроблено. 20,5 тисяч ліжок у медзакладах, що надають допомогу по боротьбі з COVID, вже забезпечені киснем. До кінця листопада стоїть завдання, щоб більше 42 тисяч 42 тисяч ліжок були з відповідним постачанням кисню. На ці потреби уряд у жовтні виділив 572 мільйони медичної субвенції. Ми максимально спростили всі процедури, щоби швидко підвести кисень до ліжок. У голів областей є всі інструменти, щоб виконати це завдання. Там, де робота буде незадовільною, будуть кадрові рішення. Стосовно летальності коронавірусу в Україні. Маємо один з найнижчих показників в Європі, на щастя: 1,8 відсотка. Це той самий рівень, що і в Німеччині. У Великобританії, наприклад, 4,3 відсотка, в Швеції – 4,4, в Іспанії – 3. Але, на жаль, люди від коронавірусу помирають, і в Україні також. Тому висловлюю співчуття родинам тих людей, які померли, на жаль, від коронавірусу. Але їхнє життя – це сигнал всім нам вживати заходів і берегти себе і рідних від коронавірусу. Звичайно, що ми можемо збільшити кількість ліжко-місць, збільшити відсоток забезпечення киснем, але головне в медичній системі - це не ліжко-місця і не кисень, головне – це лікарі, забезпечення їх засобами захисту, гідними умовами оплати праці. Для цього уряд встановив 2 одночасні

весною питання до виплат, вони вирішені, в щоденному режимі відпрацьовані, це була проблематика березня місяця. доплати йдуть в автоматичному режимі через НСЗУ у відповідних пакетах на боротьбу з COVID для всіх лікарень і лікарів, які здійснюють відповідну роботу. На сьогоднішній день укладені всі необхідні угоди з Національною службою здоров'я України і медичними закладами. Уряд також встановив додаткові доплати у 25, 75 і 125 відсотків. Якщо медичні працівники надають допомогу більшій кількості хворих і мають більше навантаження, в такому випадку будуть задіяні корегувальні коефіцієнти, що дозволяють отримувати більші заробітні плати. Варто також зазначити, що з вересня цього року уряд збільшив оклади всіх без виключення медичних працівників на 25, 50 і 75 відсотків. Це додаткові кошти до заробітної плати медичного персоналу, розміри яких в абсолютних цифрах складають від 1,3 тисячі гривень до 3,5 тисяч гривень в місяць. Ми розуміємо, що в умовах пандемії збільшилось навантаження на сімейних лікарів, які також частково або повністю задіяні в боротьбі з коронавірусом. Нещодавно уряд ухвалив рішення, яке дозволить сімейним лікарям отримувати більше коштів за кожну укладену декларацію. Капітаційна ставка за одну укладену декларацію буде збільшена з нинішніх 600 гривень до 652 гривні. Хочу принагідно подякувати всім нашим лікарям за самовіддану роботу, важку роботу по боротьбі з пандемією і порятунку життя і здоров'я наших громадян. Шановні колеги, у мене немає рожевих окулярів, коли я дивлюся на українську медицину, так само, як кожен з нас. Ми прекрасно розуміємо, що кількість проблем, яка накопичувалась, не вирішується одномоментно. Пандемія коронавірусу оголила лише частину тих проблем, яких є дуже багато. Саме тому в бюджеті на наступний рік уряд разом з народними депутатами заклав рекордну кількість коштів на охорону здоров'я – більше 156 мільярдів гривень. Це ледь не в два рази більше, ніж було, наприклад, у 2018 році, коли бюджет медицини складав 87 мільярдів гривень. Я впевнений, що ефективне використання цих коштів, які ми закладаємо в бюджет, стане стартом для реалізації справжньої медичної реформи. І ще одне дуже важливе питання, на якому треба наголосити і розставити крапки над "і". Це те, що стосується фінансування боротьби з коронавірусом і джерел такого фінансування. Кошти на боротьбу з COVID-19 йдуть з трьох різних джерел: безпосередньо з фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, з Національної служби охорони здоров'я України, а також з місцевих бюджетів, які так само допомагають протиепідемічними заходами. Верховна Рада та уряд ще у квітні збільшили бюджет Національної служби здоров'я України на 16 мільярдів гривень саме для фінансування боротьби з коронавірусом. Станом на 5 листопада Національна служба здоров'я України профінансувала коронавірусний пакет для лікарень

за пакетом екстреної медичної допомоги пацієнтам та ще 251 мільйон гривень за пакетом медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами. Також фінансування потреб медицини відбувається безпосередньо з Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, зокрема у сфері охорони здоров'я - це 16,3 мільярда гривень, безпосередньо профільному міністерству виділено 14,4 мільярда гривень, 6,5 мільярда гривень - для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медичним працівникам, які борються з коронавірусом, 4,7 мільярда гривень - для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров'я, 2,7 мільярда гривень - на заходи із запобігання спалахів епідемії, 1,7 мільярда гривень - на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень, 600 мільйонів - на забезпечення подачі кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я. Тобто ми використовуємо різні джерела для фінансування того, аби оперативно фінансувати потреби лікарень, лабораторій та збільшувати виплати нашим медикам. Стосовно інших коштів, які були витрачені з Фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками, всі ці цифри можна знайти на сайті Міністерства фінансів у дашбордах, які постійно оновлюються. Тобто вся інформація про фонд коронавірусу є абсолютно прозорою і відкритою, оновлюється в постійному режимі, і кожен громадянин України може з нею ознайомитись щоденно на сайті Міністерства фінансів, ніякої таємниці, куди використовуються кошти. Крім цього, розпочатий аудит коронавірусного фонду так званого Державною аудиторською службою України. 10,4 мільярда гривень було направлено на соціальні програми: це підтримка безробітних, це виплати по лікарняним для медиків, які захворіли, це виплати родинам фізичних осіб-підприємців, які зупинили свою діяльність на час карантину. вже 19 мільярдів гривень профінансовані проекти із будівництва інфраструктури, що дало змогу, і це було насправді спільне рішення, втримати економіку України від провалля, в яке вона могла попасти через локдаун навесні. Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної економічної світової кризи, і розвинені країни Європи - це теж приклад, де ВВП зменшується на 7-10 і більше відсотків. В той час, у нас є чіткі економічні дослідження, які вказують, що вкладення в інфраструктуру під час кризи має дуже високий мультиплікативний ефект з точки зору створення робочих місць, а також наповнення державного бюджету. Державні інвестиції необхідні для того, аби підтримати зайнятість та попит на продукцію бізнесу. За даними Укравтодору, велике дорожнє будівництво залучить 38 тисяч працівників дорожньої галузі та створить більше 120 робочих місць, створило у суміжних галузях. Виробництво будівельної продукції у вересні цього року зросло на 12,5 відсотка порівняно з вереснем минулого року. Ключовою причиною такого росту було значне збільшення саме об'єму будівництва інженерних споруд в Україні. Саме тому в бюджеті на наступний рік так само рекордна кількість коштів буде направлена на цю програму на інвестиційні проекти. Це майже 150 мільярдів за які буде здійснюватись будівництво і розвиток інфраструктури в Україні. Завершити свою промову я хочу, навівши факти про те, як уряд виконує одне з ключових завдань держави – соціальний захист людей. Я вже наголошував, що коронакриза стала надзвичайним потрясінням для економічних соціальних систем у всіх країнах світу, мільйони людей втратили роботу. Тому ми автоматично продовжили всі субвенції, ми значно спростили механізм отримання житлових субсидій. реалізували три кроки щодо підвищення пенсій. Ми запустили програму підтримки літніх людей "Допомога поруч". Дякую за вашу увагу. Ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Дякую, Денис Анатолійович. Будь ласка, запишіться по фракціях на запитання до Прем’єр-міністра України.

Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Пане Прем’єр-міністр, у мене до вас конкретне запитання, відповіді якої, напевно, чекають зараз мільйони українців. В українському парламенті за ініціативою Юлії Тимошенко було проголосовано Постанову щодо боротьби з коронавірусом, яка містить в собі дуже чіткі завдання для вас, для виконавчої гілки влади, а саме: безкоштовне тестування мобільними бригадами, 100 тисяч ПЛР-тестів на добу. Адже саме люди інфіковані передають хворобу, добираючись, стоячи в чергах біля лікувальних закладів. Коли і в який спосіб ви виконаєте цю постанову? На якому етапі виконання цієї постанови? І другий момент. Я також хочу запитати. Президент України Зеленський анонсував, що буквально незабаром має з'явитися вакцина, яка буде доступна для всіх українців. Також дайте відповідь, чи є вже вакцина і чи будуть надаватися безкоштовно ці вакцини нашим громадянам України? Дякую. Дякую, пане Сергій, за питання. Отже, стосовно постанови. Вона в роботі. Частина, за яку відповідає уряд, виконується, і найближчим часом ми надамо письмовий звіт по виконанню даного документа. В свою чергу наголошую, що практично кожного тижня по декілька разів відбувається засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій – це фактично законодавчо врегульований механізм державного штабу по боротьбі з пандемією і її наслідками. Також Президент України щотижнево, декілька разів на тиждень, особисто очолює і проводить координаційні наради зі всіма державними органами, а також регіональними, обласними державними адміністраціями щодо боротьби з коронавірусом. та пропозиція, яка була, очолити Президенту цей процес, це відбувається протягом всієї епідемії, і Президент, і уряд очолюють і використовують державні механізми роботи щодо боротьби з пандемією. Тобто працює Рада національної безпеки і оборони, яку очолює Президент України, працює комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, приймає відповідні рішення. Всі ці рішення втілюються від державних органів влади до регіональних, частина цих заходів, власне, відповідає тим пропозиціям, які прописані в постанові. Щодо тестувань. Я відмічав у своїй доповіді про збільшення тестувань з 200 в добу весною, в березні місяці, коли ми стикнулись з пандемією, до більше більше ніж 50 тисяч сьогодні. До кінця року це буде 70 тисяч. Це об'єктивні показники і цілі, які поставлені з точки зору збільшення лабораторій і їх спроможності. Щодо вакцини. Дійсно, робота ведеться декількома науковими групами, робота ведеться на українських фармацевтичних компаніях. Як тільки буде ця інформація, я впевнений, і бізнес, і науковці вийдуть з нею до суспільства. Дякую. Народний депутат Колтунович Олександр Сергійович, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Дякую, шановний головуючий. Шановний пане Прем'єр-міністре, перше: репліка щодо порівняльного вами аналізу падіння ВВП і інших макропоказників, де зростання. Ви ж тоді вже кажіть відверто: в нас низька база порівняння. Падіння попередників, які були перед вами, вам залишили у спадок такі економічні параметри, після яких ви можете зростати, маю на увазі попередній уряд. Мова не про те. Перше. Нас цікавить досвід Європейського Союзу, а ми бачимо, що зараз йде друга хвиля так званого локдауну, і до нас звертаються виборці щодо того, які будуть вводитись обмеження карантинного характеру, інші обмеження. Для прикладу, у наших сусідів в країнах Європейського Союзу є вже обмеження щодо шенгену, є обмеження щодо того, що закриваються на цілий місяць і підприємства, і заклади харчування, торгівлі і інше. Чого чекати нам, які у вас сценарії? І щоб ми розуміли, в якому стані будемо листопад-грудень місяць з економічної точки зору. Дякую за відповідь. Насправді актуальне запитання. І, дійсно, суспільство чекає сьогодні таких відповідей, як ми будемо рухатись далі. проводимо консультації з нашими європейськими колегами. Я вже в своїй доповіді називав, це і епідеміологи, і урядовці Франції, Німеччини, інших країн Європи, ми дійсно в повному контакті. І всі уряди сьогодні шукають найбільш ефективних моделей. Українська модель адаптивного карантину, як ми бачимо по ситуації в європейських країнах, виправдала себе найбільше на сьогодні. Ми маємо не таке активне і велике зростання, як мають дехто дехто з наших сусідів. Тому ми також ділимось нашим досвідом. Наш досвід також використовують європейські країни. Стосовно того, як ми будемо рухатись далі. Розуміючи, що адаптивний карантин працює, але потрібні додаткові, можливо, більш жорсткі заходи, ми, звичайно, будемо звичайно, будемо до них звертатись, до цих більш жорстких заходів. Але, ще раз повторюю, як казав у своїй доповіді, ми всі ці речі будемо запроваджувати після комунікацій, і в тому числі консультації і комунікації з народними депутатами України як представниками, обраними представниками громадянського суспільства, які, як вчора, до речі, в сесійній залі звучало, найближче знаходяться до людей. Тому будемо чути реакції народних депутатів, будемо їх враховувати для того, аби ці заходи були найбільш ефективними. Ми не маємо права і не можемо дозволити собі повного локдауну, зупинки бізнесів. Для того, щоб розірвати ланцюжок, необхідно використовувати наявні засоби адаптивного карантину. Всі вони, як тільки будуть погоджені на рівні Міністерства охорони здоров'я, будуть надані народним депутатам в профільні комітети, ми зможемо попрацювати над цим разом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Урбанський Анатолій Ігорович, депутатська група "Партія "За майбутнє".

голосуванні в першому читанні до бюджету, врахуєте до другого читання. Насамперед ми наголошуємо на тому, щоб залишити в структурі місцевих податків акцизний податок від пального 13 з половиною процентів. Це перше питання, яке я хочу почути. Друге: скільки фізично не розписаних коштів залишилось в ковідному фонді, який ми створили у квітні місяці, з 65 мільярдів скільки залишилось? І третє: так звана виплата за смерть від коронавірусу. Пане Прем'єр-міністр України, Іван Венжинович (ми це питання задавали міністру охорони здоров'я, який на нього не відповів), терапевт Почаївської районної лікарні, Тереза Якимович, лікар "Охматдиту" міста Львова – це ті люди, у яких був непідтверджений тест, або люди, які померли, лікарі, які померли за межами лікарень. І комісії, обласні комісії не встановлюють їм виплату компенсації компенсації за смерть. І таких випадків є багато по Україні. У мене прохання, щоб ви взяли ці питання на особистий контроль і дали доручення виплатити ці кошти, тому що це ганьба перед цими людьми і перед їхніми життями, які поклали у боротьбі з СOVID. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Стосовно першого питання – акцизний податок. Ми опрацюємо з Міністерством фінансів варіанти і можливості такого перерозподілу акцизного податку і спільно з профільними комітетами Верховної Ради і депутатами-мажоритарниками приймемо абсолютно зважене і таке конструктивне, збалансоване, компромісне, я би сказав, рішення щодо акцизного податку. Стосовно коронавірусного фонду. Я повторюсь, що є абсолютно відкрита інформація, всі кошти коронавірусного фонду розписані, тобто вони розподілені. Але є також у дашбордах інформація, щоденно вона оновлюється, про так звані касові видатки. Це те, що використано через казначейські рахунки і вже сплачені кошти. Вся ця інформація є, за необхідності ми її... Я називав частину цих параметрів у своєму виступі, решта, якщо є потреба, по-перше, можна подивитися на сайті Міністерства фінансів, відкрита інформація, в іншому випадку можемо дати в письмовій формі всю розшифровку. Стосовно компенсації за смерть медиків. У нас передбачено два види такої компенсації. Законодавчо встановлено там трошки більше 200 тисяч гривень - це Фонд соціального страхування виплачує всім зайнятим особам у разі втрати працездатності або смерті на роботі. Плюс окрема норма, яку проголосувала Верховна Рада, і уряд її дотримує повністю, - це півтора півтора мільйона гривень на кожного загиблого на роботі медика. Вся ця інформація є. Я попрошу Марину Володимирівну Лазебну назвати зараз кількість вже виплачених ось з цих півтора мільйона по медиках. По решті йде робота, там, дійсно, проводяться відповідні заходи, розслідування. Марино Володимирівно, яка кількість на сьогодні? 10:38:25 ЛАЗЕБНА М.В. Шановні народні депутати, хочу вас поінформувати, що сьогодні 33, дійсно, випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці. Це ті – там, де ми будемо забезпечувати виплатами. З них 20 страхових випадків будуть… члени сімей родин загиблих отримають по 210 там більше тисяч і по півтора мільйона. І, на жаль, 3 медичних працівника загиблих, в них немає членів сімей, тому там в нас виплат не буде. І три випадки ми зараз опрацьовуємо. Тобто в нас є дві програми, по 210 тисяч і по 1,5 які ми забезпечуємо. Крім того, ми забезпечуємо повну своєчасну виплату і медичним працівникам, і будь-яким людям, які йдуть на самоізоляцію. Ця програма також виконується, безумовно, Фондом соціального страхування.

Пане Прем'єр-міністре, скажіть, будь ласка, чи це є вказівка зверху, чи це вже є місцева самодіяльність, коли лікарів, які висвітлюють критичну ситуацію з незабезпеченням киснем чи медикаментами, викликають на допити до поліції і на профілактичні розмови до облдержадміністрацій? Кричущою, зокрема, є ситуація, яка стала публічною днями, з лікаркою-інфекціоністкою Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольгою Кобевко, яку за висвітлення інформації, що немає кисню достатньо в лікарні, викликали на допит до правоохоронних органів. Також маємо численні ситуації, коли лікарів погрожують звільнити за публікації в соцмережах. І також я мушу констатувати, що в Україні є критична ситуація з медикаментами, зокрема в аптеках, коли ти не маєш можливості купити ані антибіотики, ані препарати, які розріджують кров. Хотілося би, щоб ви проявили більшу увагу саме до цієї ситуації, так само як до виплат як до виплат захворілим медикам, тому що саме по захворілих медиках ми маємо критичну ситуацію, коли сімейні лікарі… фактів, які ви наводите, коли лікарів викликають або звільняють. Звичайно, таких вказівок немає і бути не може з Києва. Я особисто сам використовую інформацію від лікарів, яка публікується у відкритих джерелах, для того щоб розуміти ситуацію в лікарнях, задаю питання відповідним керівникам місцевим про ситуацію, яка в них відбувається. І це насправді є дуже корисна річ, яка дає об'єктивну інформацію і об'єктивну картину від лікарів, а що ж відбувається в регіонах і на місцях. Тому, якщо такі факти є, абсолютно готові. Я думаю, що і Арсен Борисович тут є в залі, по цих фактах подивитися на об'єктивність. Дякую за таку інформацію, яку ви дали. забезпечення лікарськими засобами в Україні, наявністю їх в аптеках, попрошу Максима Володимировича Степанова дати зараз інформацію. Ми насправді щодня проводимо оперативні наради по кількості ліків, по кількості засобів індивідуального захисту в лікарнях, в аптеках. Ми з Міністерством економіки чітко відслідковуємо і співпрацюємо з українськими виробниками по їхніх планах випуску, щоб розуміти, який запас і який випуск може бути вперед на місяць, на півтора, на два місяці вперед, що ми маємо всередині країні. фактично ми тримаємо на контролі і управляємо цими процесами. Стосовно відсутності або фактів відсутності в аптечних мережах окремих ліків. Можливо, десь можуть бути перекоси між регіонами. Але зараз в цілому та статистика, яка у нас є, прошу, Максим Володимирович, дайте, будь ласка, інформацію. Дякую. Шановні народні депутати, те, що стосується забезпеченості лікарськими засобами, особливо антибіотиками, дійсно, у нас зросло споживання антибіотиків. Якщо порівняти з минулим роком в цей самий період, то це в три з половиною рази зросло споживання антибіотиків. Але те наше спілкування і та програма, яка у нас є щодо забезпеченості, разом з нашими фармпідприємствами ми в повному обсязі забезпечені, вони забезпечені сировиною, це правда. Це правда. Якщо в якійсь із аптек зникли відповідно антибіотики, тобто не завезли, скажімо так, то я думаю, що це виключно такі поодинокі випадки. В тому числі ми проводили відповідні наради, збирали керівників наших аптечних мереж щодо забезпеченості і антибіотиками, і іншими препаратами, антикоагулянтами перш за все. І велике прохання було в тому числі від цих галузей, що велике прохання, щоб виключно звертайтесь до українців, щоб вони самостійно не займалися самолікуванням, не купували антибіотики. Тому що інколи приходять і витрачають кошти, купують по 3-4 антибіотика відразу. Це непотрібно, це шкодить здоров'ю українців. Тому, користуючись нагодою, прошу вас теж говорити зі своїми виборцями, щоб виключно по призначенню лікаря і спеціалістів. Дякую.

Денис Анатолійович, дякуємо вам за такий звіт по протидії коронавірусу. Але ми всі прекрасно розуміємо, як в цій залі, так і люди, які нас дивляться, що ситуація сьогодні катастрофічна: провалене масове тестування, провалена підготовка лікарень. Сьогодні люди просто не можуть лягти у лікарню і родичі їхні помирають. Я маю багато звернень від пацієнтів. І, очевидно, що єдина людина сьогодні в цій країні, яка відповідальна конкретно за цю ситуацію, - це Міністерство охорони здоров'я і її очільник пан Степанов. Денисе Анатолійовичу, ми - опозиція, але ми конструктивна опозиція, ми би хотіли вам допомогти. Ще в липні "Голос" зареєстрував постанову, під якою підписалося майже 100 народних депутатів, про відставку цієї людини. Чи не хотіли б ви зараз все-таки скористатися цією можливістю і підтримати нарешті, щоб пан Степанов, нарешті, покинув свою посаду? Призначити менеджера… Дякую за критичне і складне питання. Насправді, ситуація в Україні є надзвичайно складною. Ми, я повторюю, не маємо "рожевих окулярів", і ніхто з нас. Ми бачимо, у кожного з нас хворіють знайомі, родичі, і це, дійсно, кризова, важка ситуація. Але вона така в цілому світі. Вона ще гірша у багатьох країнах наших сусідів. І сьогодні наші медики, зокрема і Міністерство охорони здоров'я, працівники Міністерства охорони здоров'я роблять все можливе, працюючи часом по 18-20 годин на добу. Тому з повагою ставлюся до медиків, до працівників Міністерства охорони здоров'я і вважаю, що сьогодні вони є, дійсно, нашими бійцями на передовій боротьби з коронавірусом. А стосовно катастрофічної ситуації, тут дуже важливо нам всім разом, як і вчора в цій залі парламенту звучало, об'єднатися і вести спільну боротьбу проти цієї пандемії для того, щоб ми успішно могли подолати подолати її наслідки, її вплив і зберегти якомога більше життів українців, а також здоров'я наших близьких і рідних. Дякую. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Пане Прем'єр-міністр, конкретне запитання. У нас кожного дня все збільшується кількість захворюваних на коронавірус, вже маємо цифру стабільну до 10 тисяч. В проекті Державного бюджету на боротьбу з коронавірусом у нас закладено десь близько 20 мільярдів гривень. Чи є конкретні програми, напрямки від Міністерства охорони здоров'я, як будуть ці кошти використовуватися? У нас величезна проблема із перекваліфікацією лікарів, не вистачає катастрофічно інфекціоністів, нікому скоро буде працювати. І друге питання. Ми зараз всі говоримо за дороговартісне обладнання, за ШВЛ, а я думаю, що починати треба з елементарних умов, в яких зараз працюють лікарі, і умов, в яких зараз знаходяться інфекційні лікарні. Наприклад, та ж Полтавщина, обласна інфекційна лікарня: на 60 хворих один санвузол. Це просто катастрофа! Як можна там працювати людям? Тому, чи проводився такий аудит всіх інфекційних лікарень у країні, чи МОЗ доповідало вам, яка зараз там ситуація? Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за ваше питання. Стосовно коштів на 21-й рік, я вже казав, 156, понад 156 мільярдів ми з вами закладаємо в проект бюджету наступного року. Це майже на 30 мільярдів більше, ніж цього року, і майже вдвічі більше, ніж у 18-му році. програмі Національної служби здоров'я України закладена вся необхідна вартість ковідних пакетів так званих для відшкодування всіх витрат лікарень по коронавірусу. ситуації в наших лікарнях, зокрема в інфекційних. Звичайно, ми знаємо і бачимо складний стан нашої медицини. Звичайно, ми говоримо про те, що потрібна реформа. Але сьогодні, коли інфекційна лікарня наповнена ковідними хворими і лікарі надають допомогу, хотілося би робити там ремонти, але це, очевидно, неможливо, очевидно, ну, тому що лікарня працює, надаючи допомогу, рятуючи людей від COVID. На жаль, умови є такими, якими є. Для цього ми говоримо, що ті лікарні, які сьогодні мають можливість готуватися до прийому хворих, по спрощених процедурах, наданих урядом, сьогодні підводять кисень і роблять необхідні мінімальні поточні ремонти. Кошти на це виділені і передані в розмірі майже 600 мільйонів гривень. Ще понад 870 мільйонів уряд також підготував і передасть найближчими днями в регіони для продовження цієї роботи. Але це можливо робити в тих лікарнях, де немає коронавірусних хворих поки що, які ми готуємо. Також ще один елемент – це підготовка додаткових приміщень для розташування ще 25 тисяч ліжко-місць, власне, для прийняття людей. Ми також ведемо роботу з інтернами, ми склали списки медичних працівників, яких будемо долучати до роботи додатково. І маємо вже юридичний механізм, як прикріпляти таких додаткових працівників-інтернів або бувших медичних працівників до роботи в конкретних лікарнях, до яких будуть прив'язані ось ці заклади додаткової... Доброго дня, шановний пане Прем'єре! Лаба Михайло, Закарпаття. Ми бачимо, в яких непростих і складних умовах зараз вам і вашій команді приходиться працювати. Я від нашої фракції хочу вам сказати спасибі, а також від всіх закарпатців, за ту роботу, яка відповідно робиться в державі. І це і каже 17 мільярдів гривень на рахунках казначейства, збільшення будівництва інфраструктури інженерної на 12 відсотків. В мене є декілька питань, і одне з них, що бажав би, щоб краще на місцях висвітлювали всі фінансові інструменти, які держава зараз надає в тих чи інших моментах для відшкодування збитків чи бізнесу, чи населенню. Підтримка, дійсно вона є, я вам вдячний. Питання такого плану: збережена акцизу в місцевих бюджетах, рентної плати залізниці. Прошу вирішити питання з штрафами за ввезені авто до січня минулого року. І також хотів запитати питання будівництва ШВЛ-заводу. Дякую за вашу оцінку. Дякую за запитання стосовно висвітлення інформації в регіонах. Проводимо постійно цю роботу з облдержадміністраціями. Я впевнений, що очільники областей також проводять відповідні комунікації. Зараз будемо підсилювати також через Міністерство охорони здоров'я, а також через Міністерство культури та інформаційної політики, таку соціальну комунікацію через ключові телеканали країни. Тобто я впевнений і переконаний, що комунікацій буде ставати все більше і більше. Ну і соціальні мережі також сьогодні заповнені всією необхідною інформацією. Стосовно тих питань, які ви задали по фінансах. Штрафи за авто. Звичайно, ми взяли в роботу зараз і будемо шукати варіанти, хоча ми розуміємо, що це закон України, і тут потрібно спільно з профільними комітетами знайти відповідні підходи. орендної плати за землю Укрзалізниці, стосовно акцизного збору, я вже відповідав сьогодні на це питання. І ми розуміємо також, що в бюджеті наступного року треба знайти компромісне, правильне, зважене рішення по цих питаннях. І ми будемо шукати його до другого читання разом з профільним комітетом, разом з мажоритарниками. Впевнений, що ми найдемо найкращий варіант, і буквально, думаю, найближчі два тижні будемо вже розуміти, як ми рухаємося з точки зору цього питання. Дякую.

нові підходи, нові методики, які використовують національні уряди європейських країн. Зокрема, Словаччина провела безкоштовне загальне національне тестування за методом новим - це методом швидких тестів на антиген. Звичайно, що це десь подібно по методиці до ПЛР-тесту, але набагато швидше, це за 15 хвилин вже є результат. Тобто 3 мільйони населення було протестовано, виявлено десь до одного відсотка інфікованих. Скажіть, будь ласка, чи взагалі проговорювали, чи, можливо, планується щось подібне в нас? це свідчить єдине про що: що загальнонаціональне тестування, і, підкреслюю, безкоштовне, можна провести, ну принаймні хоча би в якихось окремих мільйонниках-містах або на кордоні. Тобто як можна скористатися такими новими підходами, чи використовувати ви будете їх? Дякую. Дякую за це питання. Я частково передам в подальшому слово міністру охорони здоров'я. В нас є абсолютно розуміння, постійно контактуємо, зокрема і дивимося на успішний досвід. Що зроблено зараз: замовлено і буде завезено найближчим часом в Україну 2 мільйони таких швидких тестів, які, дійсно, від 15 хвилин до 1 години дають швидкий результат. Ці тести мають точності, на жаль. Це не такий показник, який дає ПЛР або ІФА-тестування, але, по крайній мірі, ними можна швидко визначати захворілих осіб і максимально їх самоізолювати. Україна - велика держава, у нас більше 40 мільйонів, тобто ми більше ніж в 12 разів, ніж Словаччина. Звичайно, кількість таких тестів має бути в такому випадку завезена дуже велика. ми консультувалися з нашими європейськими колегами про можливості і доцільності такого тестування. На сьогоднішній день для України така технологія може використовуватися, дійсно, в окремих містах, там, де є "червоні зони", у відповідності до, знову ж таки повторю, нашого адаптивного. Тому ми завозимо перші 2 мільйони таких тестів і будемо, власне, використовувати таку технологію і в Україні також. І попрошу Максима Володимировича Степанова доповнити, можливо, є ще якісь нововведення, над якими зараз Міністерство охорони працює спільно з нашими європейськими колегами. Дякую. Дякую. Те, що стосується швидких тестів, тестів на антиген. Ми плануємо використовувати близько 1 мільйона тестів на місяць, ці тести в нашій стратегії тестування. Окрім того, ми зареєстрували, до речі, всіх провідних виробників, вони вже отримали реєстрацію, і ми будемо закуповувати у провідних виробників цих тестів. Окрім того, є наш український виробник тестів на антиген, так званий ІФА-метод на антиген. Це в лабораторних умовах, але ці лабораторії розташовані в багатьох лікарнях, які є в нашій країні, крім лабораторних центрів. У такий спосіб, я думаю, що ми доведемо тестування більше ніж до 100-120 тисяч, разом ми будемо робити саме не тільки на антитіла, ПЛР-тести на антиген, швидкі і тести ІФА. Це повністю буде покривати всю необхідність у тестуванні, але там буде чіткий алгоритм, кого за якою методико ми тестуємо. Саме по такому алгоритму ми рухались і будемо рухатися далі. Це про медицину, і ми не можемо просто огульно це робити. Дякую. Дякую. Дякую. пане Прем’єр-міністр. Будь ласка, сідайте. Зараз, я так розумію, у нас питання до уряду, да? Запишіться, будь ласка, на запитання до представників Кабінету Міністрів України від народних депутатів. Регламент – до 20 хвилин, питання – до 1 хвилини, відповіді – до 2 хвилин. Дякую. Павленко Ростислав Миколайович.

дійсно, як вже згадувалося в цій сесійній залі, за одні вихідні Словаччина протестувала більше половини свого населення швидкими тестами. Ви нам розповідаєте в своїй доповіді, що ми вийшли на 50 тисяч, а ще збираємося дійти до 70 тисяч ПЛР-тестів. У мене просте запитання: такими темпами ми куди і коли дійдемо? Ще раз, Словаччина півкраїни протестувала безкоштовно за одні вихідні, це в масштабах України – 20 мільйонів людей. Скільки це днів займе, питання вам по математиці? І друге питання: знов-таки по обстеженнях. Скажіть, де нам усім пройти офтальмологічне тому що ми в упор не бачимо 500 тисяч робочих місць, які, ви сказали, що знайдете ще в травні місяці, що вони будуть створені, але ніхто їх в країні не бачить, може, крім вас. Розкажіть, будь ласка, де ці 500 тисяч робочих місць? І зараз ви ще і трильйон знайшли доларів резервів якихось.

Я повторюю і нагадаю, що швидкі тести дають дуже низький якісний показник – менше 60 відсотків їхня ймовірність того, що тест коректний. Тому це можна робити як швидке тестування, і ми будемо це робити, як ми вже з міністром охорони здоров'я зараз говорили, в Україні у відповідності до адаптивного карантину в тих містах, де це буде необхідно. тестувань. ПЛР-тестування і ІФА-тестування, яке проводиться сьогодні у нас, - це надзвичайно чіткі і точні тести, які дають нам змогу розуміти, що людина захворіла і якої допомоги людина потребує. Я також зараз попрошу міністра охорони здоров'я доповнити цю інформацію, Стосовно робочих місць. Подивіться, будь ласка, офіційну статистику: понад 400 тисяч робочих місць уже створено з березня місяця від початку пандемії, адаптивного карантину. Ще більше 400 тисяч збережено завдяки тим програмам, які фінансуються, які ми разом з парламентом затверджували в бюджеті і в ковідному фонді цього року. Тому насправді робиться величезна робота, і її видно, цю роботу. На початку березня було зареєстровано 360 тисяч безробітних в Україні, станом на сьогодні це трошки більше 400 тисяч. В розпал пандемії безробітними людьми стало більше 600 тисяч людей. Більше 400 тисяч сьогодні вже працевлаштовані офіційно через центри зайнятості. Це офіційна статистика. Максим Володимирович, прошу доповнити, якщо маєте інформацію також додатково по тестуванню. 11:00:31 СТЕПАНОВ М.В. Додатково я можу сказати, тільки повторити те, що ви вже говорили неодноразово, але, я так розумію, що пан - народний депутат, йому не цікаво було слухати виступ. Ще раз наголошую, в нас є чітке розуміння і можливості щодо ПЛР-тестування. Ми стартували з 200 тестів на добу, і це були можливості всієї країни, робити таку кількість. Сьогодні ми зробили вже 50 тисяч 506 тестів за минулу минулу добу. Біля 80 відсотків робиться саме лабораторними та комунальними закладами охорони здоров'я. Лабораторний тест ПЛР – це складна процедура, я вже вам неодноразово пояснював. І для того щоб його зробити, окрім обладнання, потрібні ще фахівці. Те, що стосується швидких тестів, тестів на антиген, то ми вже місяць тому заявили, що, як тільки вони з'явилися на ринку, ми дуже швидко провели відповідну реєстрацію цих тестів. Були виділені кошти, зараз відбувається процес закупівлі. І ми почнемо згідно нашої стратегії, згідно наших алгоритмів тестувати громадян України з тими показниками, по медичним показникам, які є. Дякую.

Дякую. Шановний пане Прем'єр-міністр, шановний уряд! На моєму 143 виборчому окрузі в місті Ізмаїл розташовано Українське Дунайське пароплавство. Останнім часом працівники пароплавства проводять масові акції протесту через те, що керівництво підприємства за погоджуванням Міністерства інфраструктури

При цьому в соціальних мережах викладені листи погодження Міністерства інфраструктури, з яких зрозуміло, що ця передача флоту суперечить статуту підприємства і вимогам законодавства, які чітко визначають порядок узгодження і відсудження державного майна.

Шановний пан Урбанський, хочу вас запевнити, що від самого початку в Українському Дунайському пароплавстві одне з пріоритетних завдань – це було деофшоризація цієї компанії. Як вам добре відомо, у компанії було дуже багато представництв, різних філій і окремих зареєстрованих юридичних осіб по Європі. Ну і, власне, це не дозволяло прозоро контролювати всі надходження, всі видатки цього підприємства. І як результат, багато років компанія недоотримувала прибутки. В результаті цієї логіки, слідкуючи за нею, робиться єдиний оператор, де буде, власне, управління всіма судами, всіма баржами, які є на балансі Українського Дунайського пароплавства, і координуватиметься виключно у такий спосіб. Будь-яка інформація додаткова якщо необхідна, я вам залюбки готовий надати. Я розумію, що було прізвище. Нічого поганого сказано не було, правда, Анатолій Ігорович? Ви задавали питання – вам відповідали, вас тому і назвали. Приходько Борис, депутатська група "Довіра". Прошу передати слово Шахову. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановний міністр охорони здоров'я, до вас питання такого характеру. Скажіть, будь ласка, хто-небудь перевіряв лікарні взагалі на їх відповідальність? Чи вони здатні приймати стільки хворих? І в якому стані сьогодні лікарні: дахи, чи є там вода гаряча, холодна? Наприклад, у Полтавській області є лікарня, в якій 60 хворих на один санвузол! Друге питання стосовно Луганщини. У Лисичанську немає води. В Рубіжному не подали газ і не подали тепло. Вся область сьогодні страждає. І всі ви знаєте, що пожежа сталась буквально місяць тому, 40 днів будемо відзначати від смертей людей. Скажіть, будь ласка, хто-небудь звертає увагу на цих погорільців? 500 будинків згоріло, люди знаходяться сьогодні вже... діти бігають голі, ніхто не допомагає, тільки волонтери та громадські діячі сьогодні допомагають людям. Чи допомагає сьогодні Кабмін? Губернатора взагалі... той стан лікарень, про який ви говорите, вони в нас перебувають вже десятки років у такому стані, і десятки років на них ніхто не звертав увагу. І я дуже дякую, що зараз ви звернули увагу на ці лікарні, в якому стані вони знаходяться, що вони потребують в тому числі фінансування, і фінансування саме на інфраструктуру, на обладнання, а головне – на справедливу заробітну плату для наших лікарів і медичних сестер, і всіх працівників лікарень. В такому стані, ви знаєте, перебуває не тільки одна лікарня в Полтавській області, в такому стані перебувають більшість лікарень. І це наше з вами спільне завдання - зробити так, щоб за декілька років вони не перебували в такому стані. Я особисто їжджу по цих лікарнях і бачу, в якому стані вони перебувають, і бачу ті жахи, в якому стані вони перебувають.

Дякую. Шановний Прем'єр-міністре, шахтарі – це одна з професій, яка найбільше вразлива до коронавірусу, тому що проблема в них професійна з легенями. На жаль, на 20-й рік у них заборгованість по заробітній платні, і вони не мають можливості навіть купити ліки самостійно. Натомість, коли міністр енергетики запропонувала зробити перекидку з ковідного фонду, цього не зробили, а почали протягувати "закон Коломойського", де запхали 1,4 мільярда шахтарських грошей, маніпулюючи тим, щоб все-таки зал за це проголосував. І на 21-й рік у бюджеті немає тих коштів, щоб, дійсно, шахтарі могли модернізувати свої шахти і не просити з протягнутими руками в уряду на погашення заборгованості по заробітних платах. Що планується в подальшому? Дякую. Стосовно шахтарів. Ще весною і Президент, і я особисто мали велику всеукраїнську зустріч з шахтарями.

очікуємо другого читання, коли буде виділено 1,4 мільярда для того, щоб до кінця року держава не мала ганебної заборгованості перед шахтарями. З величезною повагою ставимося до людей цієї професії, і будемо робити все можливе для того, щоб умови оплати праці були в них гідними і вчасно отримувалась заробітна плата. Стосовно закладених коштів на наступний рік. Це 4.5 мільярда гривень, і цих коштів розрахунково достатньо для того, щоб виплачувати державну частку заробітної плати шахтарям. Цього року, повторюю, 1,4 мільярда, чекаємо голосування закону в другому читанні для того, щоб з доходів "Нафтогазу" отримати відповідні кошти додаткові в ковідний фонд, в ковідний фонд, і виділити відповідно шахтарям на заробітну плату. Дякую.

Ситуація з поширенням коронавірусу напружена, і сьогодні вкрай необхідно збільшити ліжко-місця. Скажіть, будь ласка, сьогодні є розмови про те, що госпіталі будуть розгортатися на стадіонах. Але ж ми з вами маємо потенціал районних, місцевих та обласних лікарень. І сьогодні ці лікарні подають на НСЗУ на контрактування на пакети на COVID-19. процес відбувається досить повільно. І чи має Національна служба здоров'я України фінанси для того, щоб забезпечити додатково ліжко-місця і фінансувати додатково пакети

відсотків ліжок – це 52 тисячі ліжок, які, вже ми розуміємо, в яких лікарнях, будуть виділені під лікування хворих на COVID-19. Ми з вами розуміємо, що інші хвороби не робили канікули на час COVID. І в нас так само є інсульти, інфаркти, різні хірургічні патології і люди, яким треба надавати медичну допомогу. Максимальна можливість ще наших лікарень, я думаю, що ми ще можемо збільшити десь на 20-23 тисячі ліжок, знову ж таки переробивши маршрутизацію пацієнтів з іншими хворобами. Саме тому і розглядається питання у зв'язку з стрімким поширенням поширенням COVID, з таким ураганним розповсюдженням, і розглядається питання щодо тимчасових госпіталів. Щодо Національної служби здоров'я України. Вона в повному обсязі забезпечена необхідними фінансами. Є чітка позиція уряду: якщо буде необхідність, то ці фінансові ресурси будуть перерозподілені, для того щоб 100 відсотків, були забезпечені на процес лікування хворих на COVID-19 і на виплату заробітних плат з підвищеними відсотками нашим медичним працівникам. Дякую. Доброго дня! Соломія Боровська, фракція "Голос". Дуже чекала побачити пана Резнікова в залі, але, знаю, є представник. Відтак у мене є питання. Отже, на днях, а саме вчора, були представлені 5 пунктів так званої дорожньої карти Мінську. Але ми добре розуміємо, що ті шматки, які були написані в Telegram-каналах чи і в інтерв'ю в "Інтерфаксі", це лише шматки. Відтак у мене питання: а коли буде переставлений повний план, чи він є? Коли з ним можна буде ознайомитись і де? І друге питання: щодо КПВВ у "Золотому" та "Щасті". Знаємо, що 10 листопада готується відкриття. Але ми добре пам'ятаємо, що КПВВ "Золоте" відкривають регулярно з 16-го року. Питання, чи з іншої сторони також ОРДЛО готове до відкриття КПВВ з своїх сторін? Дякую. Дякую за запитання. Ростислав Замлинський, перший заступник. Насамперед хотів передати вітання від Олексія Юрійовича, він сьогодні відбув на схід, проводить інспектування, власне, КПВВ на Щасті. Ви знаєте, що в цьому році ми відкриємо два нових КПВВ, про що домовились на Трьохсторонній контактній групі у Мінську. Отже, стосовно тих речей, про які ви запитували. Як тільки делегація у Трьохсторонній контактній групі досягне домовленостей щодо подальшого плану дій, ми як уряд будемо виконувати ті доручення, які будуть домовлені. Це перше питання. Стосовно КПВВ на Щасті і Золотому. Дійсно, в Золотому побудовано КПВВ, і, на превеликий жаль, окупаційний російський режим не йде як би на поступки. Ми будемо сподіватися, що через роботу в Трьохсторонній контактній групі, до речі, до якої долучені і ряд народних депутатів України, відповідно буде дотиснуто окупаційний режим, щоб працювали КПВВ, всі причому, і для того щоб забезпечувати відповідними послугами громадян України. Дякую за запитання.

попросити уряд розглянути можливість відмінити постанову, яка вводить штрафи так званим "євробляхерам", до моменту прийняття компромісного законопроекту, який вже зареєстровано у Верховній Раді. І друге питання. Нещодавно уряд виділив школам додаткове фінансування на забезпечення антисептиками та індивідуальним захистом дітей. У мене прохання надати інформацію, коли на місцях буде відповідне фінансування як швидко школи зможуть придбати та забезпечити свою діяльність. Дякую. штрафів. Це регулюється відповідним законодавством України, ми, звичайно, дотримуємося його. Але, розуміючи цю проблематику, так, як ми сьогодні вже і говорили і під час запитань з залу, ми готові пропрацювати це питання спільно з профільними комітетами Верховної Ради. Стосовно виділення коштів для місцевої влади для забезпечення навчальних закладів відповідними засобами антисептичними. Кошти виділені. Питання дальше вже до місцевої влади, яка має забезпечити або коштами, або відповідними засобами відповідні навчальні заклади. освіти фактично ініціювало виділення таких коштів додатково, і впевнений, що і в цьому, і в наступному році навчальні заклади будуть відповідно забезпечені. Дякую. Шановний пане Прем'єр-міністр, шановний міністр фінансів! Звертаюсь до вас з приводу Державного бюджету 2021. Згідно прийнятого в першому читанні проекту бюджету на фінансування Укртрансбезпеки передбачено суму в розмірі 128 мільйонів гривень - це аналогічна цифра, яка була прийнята в 2019 році. Комітет неодноразово звертався до міністра інфраструктури щодо питань роботи цієї організації, Укртрансбезпеки, і взагалі щодо питань реформи. Проте, відверто кажучи, міністр інфраструктури комітет не чує, і, скажу чесно, надії на його реакцію, в принципі, немає. Тому я звертаюсь до вас. Наразі конче необхідно збільшити фінансування Укртрансбезпеки в наступному році, тому що не може вісім інспекторів із заробітною платою 4,5 тисячі гривень і одним комплексом габаритно-вагового контролю забезпечити контроль за перенавантаженнями всієї області. Тим паче мова йде про суму менш ніж 0,5 відсотків від всіх грошей, які виділяються на ремонт доріг наступного року. Тому, пане Прем'єр-міністр, прошу… Дякую за ваші питання. Стосовно роботи "Укртрансбезпеки". Ми з вами також розуміємо, що до останніх років це була одна із висококорумпованих сфер діяльності, в тому числі державного контролю. І сьогодні реформа знаходиться, власне, на одній з ключових стадій, коли ми встановлюємо автоматичні комплекси важковагового контролю на дорогах України. І до кінця року ми планували встановити плюс 70 таких комплексів, які заберуть людський фактор і людський чинник з контролю, і відповідно заберуть корупційну складову і корупційні можливості. Ось це дуже важливий момент. надам, попрошу, передам слово міністру інфраструктуру, щоби він доповнив ось ці напрямки по реформах. Але, власне, напрямок такий, що Укртрансбезпека і ті люди, які сьогодні працюють, мають працювати над видачею дозволів, над розробкою якихось відповідних документів, документів, яких потребують наші перевізники, а власне контроль має лишитися за автоматичними і комп'ютерними системами, які здійснюють автоматичний і контроль, і випуск штрафних санкцій. І це точно буде реформа, яка забере корупцію з цього органу. Тому питання додаткового фінансування можемо подискутувати, до другого читання маємо час для того, щоби навести відповідні аргументи. зараз попрошу міністра інфраструктури доповнити стосовно планів встановлення важковагових комплексів в цьому році на дорогах України. пане Олександре, дякую, що звернули увагу на питання... "години запитань до Уряду" вичерпаний. Я хотів би подякувати пану Прем'єр-міністру, шановним міністрам. Дякую вам! І ми, і ви повертаємося до роботи. Дякую. Дякую.